Cijenjene gospođe i gospodo zastupnici, nastavljamo s radom na 4. sjednici Hrvatskoga sabora i sve vas srdačno pozdravljam. Nastavljamo s radom prema dnevnom redu, a na dnevnom redu je: - Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosnoj zaštiti pomorskih brodova i luka, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 76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 Da. Zamjenik ministra pomorstva, prometa i infrastrukture gospodin Zdenko Antešić. Izvolite. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Uvažene zastupnice, uvaženi zastupnici. Slijedom informacija o sve učestalijim napadima pirata na trgovačke brodove na pojedinim područjima npr. Adenski zaljevi, sjeverni i zapadni dijelovi Indijskog oceana te informacija o efikasnosti ukrcaja naoružane pratnje na brodove, bilo je potrebno razmotriti usvajanja odgovarajućih izmjena u hrvatskom zakonodavstvu u skladu sa smjernicama i preporukama Međunarodne pomorske organizacije. Prema podacima Međunarodne pomorske organizacije tijekom 2011. registrirano je 266 piratskih napada i oružanih pljački brodova te 270 pokušaja. Prema dostupnim podacima nijedan brod s ukrcanom naoružanom pratnjom još nije otet. Naoružana pratnja najčešće se ukrcava u lukama prije ulaska u zonu povećanog rizika, a iskrcava se po isplovljenju iz takove zone. Valja naglasiti da je ova mjera tek jedna od mjera točnije posljednja u nizu preventivnih mjera koje temeljem procjene rizika brodar poduzima radi sprečavanja napada pirata. Pri tome posebno valja voditi računa o pravima pomoraca što je također utvrđeno ovim zakonom. Slična zakonska rješenja već su uvedena u nekim zemljama EU poput Velike Britanije, Grčke, Danske a i Norveške iako je ona doduše van EU. A u nekim zemljama se razmatra ili o izradi odgovarajućih propisa poput Nizozemske i Italije. Razlozi za donošenje ovog zakona su sljedeći, zaključkom Vlade RH doneseni 29. rujna 2011. godine zaduženo je ovo ministarstvo da pripremi izmjene odgovarajućih propisa je izrađen Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti i zaštiti pomorskih brodova i luka kojim se uređuju navedena pitanja. Ovim zakonom stvara se pravni temelj za ukrcaj naoružane pratnje na brodove hrvatske državne pripadnosti kao i temelj za donošenje podzakonskih propisa kojim bi se osiguralo da pravne osobe koje pružaju usluge ukrcaja naoružanih osoba za sigurnosnu zaštitu na trgovačke brodove hrvatske državne pripadnosti ispunjavaju posebne uvjete u skladu sa preporukama i smjernicama Međunarodne pomorske organizacije. I ministar će u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovog zakona donijeti propis o uvjetima koje trebaju ispunjavati ovlaštene pravne osobe. Troškovi ukrcaja osoba za naoružanu pratnju na brodu u cijelosti snosi kompanije. Tekst konačnog prijedloga zakona u dijelu koji se odnosi na ukrcaj naoružane pratnje izrađen je u konzultaciji sa eminentnim pravnim stručnjacima, Udrugom brodara u međunarodnoj plovidbi i Sindikatom pomoraca. Nadalje, ovim zakonom je propisano da se odredbe zakona koje se odnose na brodove primjenjuju i na nepomične obalne objekte, ali na način kako je određeno tehničkim pravilima. Izmjenama i dopunama tehničkih pravila potrebno bi bilo bi bilo uzeti u obzir sve posebnosti nepomičnih odabranih objekata te njihove sličnosti i razlike u odnosu na luke i brodove. Zbog potrebe usklađivanja tehničkih pravila ova odredba zakona stupa na snagu od 1. siječnja 2013. godine. Ovim zakonom utvrđuju se i pitanja vezana za identifikacijske iskaznice za osobe i vozila koja obavljaju određenu djelatnost ili se stalno ili povremeno zadržavaju na području luke ili lučkom operativnom području na način da se propisuje tko mora imati identifikacijsku iskaznicu, obvezu nošenja iskaznice, nadležnost za izdavanje obveze, udovoljavanje općim posebnim uvjetima za izdavanje iskaznice te nadležnost za provjeru udovoljavanja općim i posebnim uvjetima. A ministar će u roku od tri mjeseca donijeti propis o uvjetima za izdavanje identifikacijskih iskaznica, postupku izdavanja, sadržaju i izgledu. Ujedno ovim zakonom se vrši usklađivanje sa Zakonom o opće upravnom postupku u dijelu koji se odnosi na Povjerenstvo za žalbe. Predlaže se donošenje ovog zakona po hitnom postupku zbog osobito opravdanih razloga, održavanja konkurentnosti hrvatskih brodara u međunarodnoj plovidbi na globalnom tržištu. Za provedbu ovoga zakona nije potrebno osigurati dodatna sredstva u državnom proračunu. Hvala vama. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. Prvo rasprava po klubovima. U ime kluba SDP-a uvaženi zastupnik Franko Vidović. Izvolite. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Gospodine zamjeniče ministra, cijenjene kolegice i kolege. U zadnjih nekoliko godina svjedoci smo sve većeg broja piratskih napada na brodove naročito u Omanskom zaljevu i Adenskom zaljevu. Pirati napadaju brodove na strateškim plovnim rutama i prolazima za prijevoz nafte sa Srednjeg Istoka prema Aziji između Indonezije, Malezije i Singapura. Do 2008. godine piratstvo je u tom području bilo lokani problem, ali tada dolazi do globalizacije problema zbog prijetnje međunarodnoj sigurnosti i Vijeće EU odobrava koncept upravljanja krizom radi provedbe Rezolucije Vijeća sigurnosti UN-a 1816. Sredinom rujna 2008. godine Vijeće EU odlučilo je u Bruxellesu uspostaviti koordinacijsku cjelinu sa zadaćom potpore aktivnostima izviđanja i zaštite na moru koje zemlje članice provode u vodama oko Somalije. Razrađena je opcija za moguću mirovnu operaciju EU kojom će zainteresirane članice u suradnji sa prijelaznom Federalnom vladom Somalije staviti na raspolaganje sredstva za sprečavanje i borbu protiv piratstva i oružanih pljački u vodama Somalije. Tom odlukom definiran je i mandat Mirovine operacije EU, "EU NAVFOR Somalija-Atalanta" koji uključuje zaštitu brodova pod zastavom Svjetskog programa za hranu, uključujući pripadnost pripadnika operacije na na brodovima poglavito kada plove teritorijalnim vodama Somalije, zaštita trgovačkih brodova koji plove u području provedbe operacije, nadzornog obalnog područja Somalije uključujući i teritorijalne vode u kojima postoji opasnost za pomorske aktivnosti osobito promet. I poduzimanje nužnih koraka, uključujući uporabu sile, odvraćanja, sprečavanja intervencije radi okončavanja akata piratstva i oružanih pljački na području operacije. Plan operacije i pravila djelovanja odobreni su odlukom Vijeća EU od 8. prosinca 2008. pa ujedno taj datum je određen kao datum početka mirovne operacije Europske unije EU NAVFOR Somalija-Atalanta. U cilju zaštite trgovačkih i drugih brodova u Adenskom zaljevu snage EU NAVFOR Atalanta usko surađuju sa drugim državama koje su nazočne u regiji. Od izuzetne je važnosti suradnja EU i NATO saveza. Također se odvija paralelno NATO operacija Ocean Shield te suradnja sa bilateralnim partnerima u području operacije sa Omanom, Egiptom, Jemenom, Saudijskom Arabijom, Kinom, Japanom, Malezijom, Ruskom Federacija i Indijom. Europske pomorske snage operiraju u zoni južno od Crvenog mora, Adenskog zaljeva i dijelom Indijskog oceana uključujući i Sejšele i također Republika Hrvatska odlukom ovog Sabora od 10. travnja 2009. godine sudjeluje sa pet časnika u operaciji Atalanta. Dana 23.3.2012. Vijeće EU potvrdilo je namjeru produženja …/Ne razumije se./… operacija Atalanta kod obala Somalije tom odlukom se produžuje do prosinca 2014. godine. U isto vrijeme Vijeće je također proširilo područje djelovanja misije tako da uključuje somalsku obalnu teritoriju i unutrašnje vode. Somalski pirati su i dalje ozbiljan problem u pomorskom transportu. Istina je da vojni brodovi patroliraju dijelom Indijskog oceana gdje somalski pirati nižu uspjehe. Točno je i da na mnogim brodovima tim područjem plove zaštitari kako bi se zaštitila posada, teret i brodovi pred piratskim napadima. No to očito nije dovoljno kad pirati i dalje ozbiljno prijete međunarodnom pomorskom transportu. Statistički se može reći da je smanjen broj piratskih napada u 2011. u odnosu na 2010., radi se o malim pomacima jer je u prošloj godini broj piratskih napada iznosio 439, a godinu ranije 445. Nešto je bolje stanje što se tiče otmica jer je u prošloj godini oteto 45 brodova s 802 pomorca, a godinu ranije 53 broda sa 1181 pomorcem. Da bi povećali uspješnost otmica brodova somalski pirati ne djeluju samo u području Somalije nego ugrožavaju i Omanski zaljev pa čak dolaze i do obala Indije. S obzirom na to da vojni brodovi koji patroliraju dijelom Indijskog oceana ne mogu zaštiti od piratskih napada sve brodove koji koji tim područjem prolaze brodari traže pomoć od agencija koje nude svoje zaštitare. Da bi izbjegli pravne zavrzlame koje nastaju prilikom unošenja oružja u neku državu ili luku neke pomorske zaštitarske agencije koriste brodice na kojima se nalazi oružje, a koji plutaju izvan teritorijalnog mora neke države, odnosno međunarodnim vodama. U Adenskom zaljevu ima već 12-tak takvih plutajućih skladišta. Da bi se pojednostavila procedura prilikom zapošljavanja pomorskih zaštitarskih agencija Baltička međunarodna pomorska konferencija, udruga brodara čija flota čini 2/3 svjetske nosivosti i koja štiti interese svojih članova izdala je krajem ožujka ove godine …/Ne razumije se./…, standardni ugovor za zapošljavanje pomorskih zaštitara s oružjem ili bez njega na brodovima trgovačke mornarice. Kako već više od 200 zaštitarskih agencija radi na granici zakona ili izvan njega standardni ugovor …/Ne razumije se./… pokušat će pomoći riješiti mnoge nedoumice i izbjeći probleme, kako za brodare tako i za zaštitarske agencije koje proizlaze iz neorganiziranosti međunarodnog transporta uzrokovanog političkim nesuglasicama među državama. S tim će se ugovorom nastojati eliminirati one pomorske zaštitarske agencije kojima cilj nije profesionalizam već isključivo i samo zarada. I to je praktički okvir u kojem hrvatska Vlada predlaže ove izmjene zakona. Anketa provedena od strane resornog ministarstva u 2011. godini pokazala je da čak 88% hrvatskih pomoraca se izjašnjava za oružanu pratnju, a 40% anketiranih se izjasnilo da je već plovilo na stranim brodovima na kojima je bila prisutna oružana pratnja. Podsjetimo da je 230 hrvatskih pomoraca već doživjelo napade gusara. Vlada je na sjednici od 27.4.2012. uputila u saborsku proceduru Konačni prijedlog izmjena i dopuna Zakona o sigurnosnoj zaštiti pomorskih brodova i luka kojim se stvara pravni temelj za ukrcaj naoružane pratnje na brodove hrvatske državne pripadnosti. Zbog sve učestalijih napada pirata na trgovačke brodove, posebice u području Adenskog zaljeva, sjevernog, zapadnog dijela Indijskog oceana te informacije o efikasnosti ukrcaja naoružane pratnje na brodove bilo je potrebno razmotriti usvajanje odgovarajućih izmjena u hrvatskom zakonodavstvu, a u skladu sa smjernicama i preporukama međunarodne pomorske organizacije. Prema dostupnim podacima nijedan brod sa ukrcanom naoružanom pratnjom još nije otet. Naoružana pratnja najčešće se ukrcava u lukama prije ulaska u zonu povećanog rizika, a iskrcava se po isplovljavanju iz takve zone. Valja naglasiti da je ovo također tek jedna od mjera, točnije posljednja u nizu preventivnih mjera koje temeljem procjene rizika brodova poduzima radi sprečavanja napada pirata. Pri tome posebno valja voditi računa o pravima pomoraca što je također uređeno ovim zakonskim prijedlogom. Slična zakonska rješenja već su uvedena u nekim europskim zemljama, Velika Britanija, Grčka, Danska ili u Norveškoj koja nije članica EU, a u nekim zemljama se razmatra ili je u izradi odgovarajući propis, poput Nizozemske i Italije. Zakonskim prijedlogom se uređuju i pitanja vezana za identifikacijske iskaznice za osobe i vozila koji obavljaju određenu djelatnost ili se stalno ili povremeno zadržavaju na prostoru luke. Zaključak, da ovaj Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosnoj zaštiti pomorskih brodova i luka pomaže hrvatskim brodarima u prvom redu u nastojanjima da održe konkurentnost na međunarodnom tržištu štiteći dobra koja prevoze. Ove izmjene stvaraju zakonski okvir za donošenje podzakonskih akata kojima će se regulirati uvjeti koje moraju ispunjavati pravne osobe koje pružaju uslugu ukrcaja naoružanih osoba za sigurnosnu zaštitu na brodove hrvatske državne pripadnosti. Važno je i da u angažiranju naoružane pratnje na brodovima unaprijed trebaju biti informirani hrvatski pomorci te se ako ne žele ne moraju ukrcat na takav brod bez ikakvih negativnih posljedica. Ne smijemo dopustit da se i dalje ponavljaju situacije kakve smo imali u primjeru mog sugrađanina Mate Luše iz Brodarice pokraj Šibenika koji je čak tri puta bio zarobljen od strane pirata. Na sreću, svaki puta je završilo dobro po njega. Vjerujem da njegova obitelj i brojne druge obitelji su suglasne s ovim zakonom i zbog toga će Klub zastupnika SDP-a podržat ovakvu izmjenu zakona. Hvala lijepa. **Stazić, Nenad (SDP)** Hvala vama. U ime kluba HNS-a govorit će uvaženi zastupnik Petar Baranović. Poštovani gospodine potpredsjedniče, uvaženi zamjeniče ministra, poštovane kolegice i kolege. Moj kolega uvaženi zastupnik Vidović je vrlo iscrpno obrazložio stav SDP-a i pri tom iznio čitav niz podataka koji idu u prilog ovom zakonu. Odmah u uvodu kazat ću da će i klub Hrvatske narodne stranke podržati ovaj Zakon, jer u našem kraju odakle dolazimo i kolega Vidović i ja, a i mnogi drugi zastupnici u ovom Saboru postoji ona da se živiti može i ne mora, ali ploviti se mora. Problem zbog kojeg je došlo do ove izmjene i dopune zakona u svjetskom pomorstvu je star gotovo koliko i samo pomorstvo. Naime, od vremena kada je počeo organizirani prijevoz robe i dobara pomorskim prometom paralelno s tom djelatnošću uspostavila se i djelatnost prepada na brodove koja se prema sadašnjem međunarodnom pravu ukoliko se …/Govornik se ne razumije./… teritorijalnim vodama tretira kao oružana pljačka, ukoliko se desi izvan toga ona je piratstvo. Razlika između piratstva i gusarstva u svjetskoj pomorskoj povijesti piratstvo je bilo klasična oružana pljačka a gusarstvo je imalo svoje političko mentorstvo i toga je bilo. I iz istih razloga gotovo koliko traje taj problem trajala je i praksa oružane pratnje brodova na način da su posade brodova bile kombinirane od onoga mornarskog dijela pomoračkog, pa do oružane pratnje recimo tradicije engleske trgovačke mornarice sve do 19 stoljeća. Često su i sami trgovački brodovi bili djelomično naoružani. Prakticiralo se i u novije vrijeme u momentima ugroza i smanjene sigurnosti na plovnim rutama organiziranje konvoja uz vojnu pratnju. Dakle, pronalazilo se niz načina kako zaštititi posade brodova, ali i teret i same brodove od ugroze. Nekako nakon Drugog svjetskog rata u međunarodnoj pomorskoj javnosti, svjetskoj javnosti prevladalo je promišljanje da oružje treba ukloniti s brodova i gotovo da se u tome uspjelo do eskalacije piratstva u ovim područjima u zadnjih nekoliko godina. Područje zapadnog i sjevernog Indijskog oceana, Adenski zaljev, Arapsko more. Došlo je do eskalacije primjenom nekih novih taktika i metoda prepada na brodove koje je jako teško kontrolirati klasičnom vojnom ophodnjom. Broj prepada je enormno visok. To je rezultiralo između ostaloga i povećanjem cijene osiguranja koja je značajan udio u troškovima pomorske djelatnosti, odnosno djelatnosti pomorskog transporta, osiguravajuće kompanije koje vrše osiguranje broda, posade i tereta znatno su podigle svoje premije na tim plovidbenim rutama. Reakcija Svjetske pomoračke organizacije ima u skladu sa svim međunarodnim konvencijama i sa odredbama …/Govornik se ne razumije./… konvencije o zaštiti ljudskih života na moru je uslijedila na način da se ponovo dopustila potpuno legitimno zaštita, oružana zaštita trgovačkih brodova. Paralelno s tim Međunarodna zajednica je pokrenula ono što je kolega Vidović naveo vrlo iscrpno i čitav niz mjera vojne prisutnosti ratnih mornarica na tom području. Međutim, evidentno je iz samih podataka koje je Svjetska pomoračka organizacija prezentirala stručnoj javnosti da je puno efikasnija zaštita na samom brodu. Više od 260 napada koji su zabilježeni u 2011. godini zabilježeni su isključivo na brodove koji nisu imali oružanu pratnju na samom brodu. Koje su bitne stvari u ovome zakone na koje treba obratiti pažnju? Ono što je propisano, a što je bitno da se kompaniji koja je vlasnik broda ne dopušta ukrcavanje bilo kakve naoružane zaštite već isključivo zaštite koja je licencirana i koja ima odobrenje. Vrlo bitan detalj da se upotreba oružane sile u svrhu zaštite broda ne može provesti bez suglasnosti zapovjednika broda. Jedna od temeljnih kvaliteta u upravljanju u u pomorskom sektoru jest upravo uloga zapovjednika broda koji na brodu koji je u plovidbi predstavlja veći autoritet i od samog vlasnika broda što nije slučaj u drugim djelatnostima. Naime, čak i kad je vlasnik broda ukrcan na brod zadnja izvršna je ona koju kaže zapovjednik broda. On ima punu odgovornost i u ovom slučaju on ima i dalje ovlasti i to je dobro. Jednako tako dobro je što je zakonodavac predvidio i izradu potrebnih procjena planova protokola o ponašanju i obveza također ne manje bitno da svaki član posade bude informiran i da mu bude najavljen ukrcaj oružane pratnje kako bi imao slobodnu volju odlučiti da li želi na brodu na kojem je ukrcana naoružana pratnja dalje boraviti ili će ga napustiti u prvoj sljedećoj luci. Ono što je također novost jeste i prepoznavanje ovog problema i u kontekstu nepomičnih tzv. plovnih objekata, odnosno budimo direktni radi se o platformama za istraživanje nafte i plina. Naime, nešto prije ove prakse, nesretne prakse koja se pojavila u području Indijskog oceana bilježili smo i ugrozu naftnih platformi posebice na području Nigerije i u tim su epizodama neki naši radnici na naftnim platformama dolazili u situaciju u kojoj je bila ugrožena njihova sigurnost. I stoga je dobro da se ovim Zakonom dotaklo i to pitanje. Jednako tako dotaknuto je i pitanje povećanja sigurnosti i usklađivanje propisa o sigurnosti u rukama otvorenih za javni promet od međunarodnog značaja, uvođenje identifikacijskih oznaka za ljude koji borave na području luke otvorene za javni promet od međunarodnog značaja. Na ovaj Zakon dostavljen je i amandman. Ono što je prema našem mišljenju potrebno prokomentirati prokomentirat ću sad. Prijedlog amandmana je da se u članku 3. stavku 1. podstavak 1. mijenja i glasi: "Provoditi mjere zaštite sukladno procjeni rizika od piratskih napada i oružane pljačke koju donosi ministarstvo. Nemojmo na ministarstvo stavljati obavezu koju ministarstvo ne može realno servisirati. Objasnit ću zašto. Osim svih mjera koje su međunarodnim pravom mora i pomorskom praksom ustanovljene na brodovima jedan od bitnih faktora sigurnosti u pomorskom prometu je međusobna uvezanost svih zapovjednika i posada brodova koje borave u akvatorijima, intenzivna međusobna komunikacija i razmjena bitnih informacija za sigurnost plovidbe puno je operativnije i puno bolje rješenje koje je i navedeno u samom zakonu. Sigurnosni uvjeti, bilo zbog ovakve vrste ugroze ili bilo kojih drugih ugroza na moru se znaju mijenjati u minutama i satima, ne samo u danima ili tjednima. Stavljati proceduru ovakve vrste na teret ministarstvu vrlo je nepraktično jer kad se promjeni naglo sigurnosna situacija u nekom području u doba blagdana ili u doba vikenda bez obzira na kompetentnost ljudi koji sjede u ministarstvu to je u pomorskom životu vrlo sporo postupanje. Pri tome nije za zanemariti ni činjenicu da ljudi koji zapovijedaju i plove na brodovima nisu ništa manje u svojoj profesiji i ovoj materiji stručni uz dužno poštovanje i od ljudi ljudi koji sjede u ministarstvu, u konačnici u ministarstvu na odgovornim mjestima sjede bivši zapovjednici Trgovačke mornarice. Zato klub HNS-a neće podržati ovaj amandman jer smatramo da je rješenje koje je predviđeno u zakonu bolje. U konačnici što valja kazati? Ovaj zakon je bitan obzirom na temu koju obrađuje, ali kad je u pitanju naš odnos, odnos politike prema pomorskom gospodarstvu on nije bitan iskorak i ni u kom slučaju nije revolucionaran. Jer svjedočili smo zadnjih 20 godina sustavnom propadanju pomorskog gospodarstva i bilo bi dobro da osim ovoga zakona vrlo brzo dođu izmjene drugih zakona, izmjene i dopune, novi zakonski dokumenti da ministarstvo ažurira pravilnike jer nakon što smo uz blagoslov visoke politike u Hrvatskoj u zadnjih 20 godina upropastili Hrvatsku trgovačku mornaricu i sveli je na ostatke ostataka danas postoji ugroza ne od oružane pljačke nego od otežanih uvjeta poslovanja i kad su u pitanju putnički prijevoznici u pomorskom prometu na domaćim linijama, kad su u pitanju svi drugi privatni i mali hrvatski brodari. Vrijeme je da se vrlo ozbiljno i vrlo sustavno pozabavimo s djelatnošću koja je nekad dok je bila konkurentna i dok se o njoj vodilo računa kako je trebalo donosila onoliki devizni priljev pogotovo početkom '80-ih godina koliko je bilo zabilježeno od turističke djelatnosti. Možda malo zastupnika u Hrvatskom saboru i danas bez podcjenjivanja zna za tu komparaciju i za taj podatak. Zato je ažurno donošenje zakona i zakona po hitnom postupku kad su u pitanju ugroženi interesi sektora pomorskog gospodarstva vrlo bitno tog razloga klub HNS-a će podržati ovaj zakon, a iz navedenih razloga ne slažemo se sa sadržajem amandmana koji su kolege podnijeli na ovaj zakon. Hvala lijepo. Hvala vama. Stavove Hrvatskih laburista stranke rada približit će nam uvaženi zastupnik Mladen Novak.

uvaženih zastupnika koji su obojica iz tog dijela pa je teško sad ne imati respekta prema toj njihovoj raspravi i u svakom slučaju ja cijenim to, to je ipak nešto što uzimam sebi za pravo kad pričam o željeznici. Međutim, treba imati na umu da je riječ o, bez aludiranja na nešto drugo, da su obojica iz vladajuće koalicije i normalno da prezentiraju pozitivne strane ovog prijedloga zakona. Međutim, mislim da je red upoznat zastupnike i općenito javnost i sa onim drugim detaljima. Između ostalog na odboru kada se raspravljalo o prijedlogu ovog zakona, odnosno o izmjenama ovog zakona konstatirano je da je ovo pomalo i rizičan zakon i definitivno ja se s tim mišljenjem slažem. Zašto je rizičan? Rizičan je jer kad god je prisutno oružje onda postoji i određeni rizik i on se povećava sa količinom količinom oružja. Što je veća količina oružja veća je i mogućnost da dođe do oružanog sukoba. Činjenica je da su kolege ovdje spominjali uvijek 5 zemalja koje imaju oružane, koje koriste ovakvo rješenje sa oružanom pratnjom, međutim ima još pomorskih zemalja koje imaju razvijene pomorske kompanije, ali nisam baš čuo da i oni koriste to. S druge strane u tim, ajmo reći rizičnim vodama, međunarodna zajednica pokušava nekim vojnim snagama zaustaviti ovaj trend što se dešava. Mislim da je malo i na samom odboru je upotrijebljeno par nespretnih formulacija pa je između ostalog rečeno da ukoliko je neki brod naoružan i pirati to saznaju, odnosno to im se pokaže sa normalno sa razmjenom vatre da će oni se jednostavno povući, pobjeći jer riječ je uglavnom o takvoj grupaciji ljudi. Mene to podsjeća na one performanse Željka Pervana otprije rata doći ću na barikade oko Knina i reći ću mu daj budi normalan, odi doma, kaj si tu. I onda ako on neće pa kaj pa neću s divljakom imati posla, i tako ću otići ne'. Međutim ovdje nema odlaska, tu su i jedni i drugi naoružani i sad se pojavljuje i treća strana. Bojim se da ako dođe do neke ozbiljnije razmjene vatre između međunarodnih snaga koje su zadužene za zaštitu tih brodova i tih pirata i sad se pojavi još treća opcija da se i sam brod uključi u to da bi mogao nastati opći kaos. Ne znam, stvarno nemam kontakata s tim ljudima, ali mislim da čim netko je spreman uzet oružje u ruke i ić nekoga prisiljavat, nešto s oružjem da postoji vrlo velika vjerojatnoća da će on to oružje i upotrijebiti. E sad s obzirom da na, barem po onim informacijama koje ja znam na nenaoružanim brodovima nije bilo, ne znam likvidacija, nije bilo ubojstava u smislu nekog pružanja otpora, u ovom slučaju čisto napominjem kao mogućnost da bi se moglo desiti nešto tragično. Sad postavljam pitanje, kolika je naša odgovornost u tom svemu, ili što bi rekao kolega Baranović kad smo prošli tjedan pričali o slanju naših nenaoružanih pripadnika u Siriju, ako ćemo time zaštititi jedan ljudski život, ako ćemo time spasiti jednu kuću ili da sad ne bi nešto krivo citirao, u glavnom smisao znate, tako i ja postavljam pitanje, ako ćemo mi s ovime ugroziti jedan ljudski život, dal smo napravili dobar posao? Čisto ovo kao razmišljanje, vjerujem u ljude koji imaju iskustva koji su iz te branše, ali isto tako znam da postoji rizik, postoji opasnost i što je najbolje od svega na samom odboru sam čuo i druge ljude koji su ajmo reći iz te branše bliski tome pa su iznijeli bitno drugačije stavove. drugi dio moje rasprave koji je kolega Baranović već napomenuo, a odnosi se na naš prijedlog našeg amandmana, zbog čega su Hrvatski laburisti išli sa prijedlogom toga amandmana. Prvo, po mom mišljenju nelogično da tu obavezu prebacujemo na brodar. Brodar može iz financijskih razloga reć da nije, da je njegova procjena bila da nema, nema neke izrazite opasnosti i zbog toga odustane od angažiranja zaštitarskih snaga. Isto tako kad spominjemo obavezu ministarstva, s obzirom da naš amandman ide upravo na to da bi to bila obaveza ministarstva, mislim da postoji nešto što se zove diplomatske linije, diplomatske veze da definitivno su to Vladama, odnosno ministarstvima daleko više na raspolaganju te, ti kanali, te veze i da je to još jedan od razloga zbog čega bi tu obavezu imalo ministarstvo. Kolega Baranović je napomenuo da postoji uobičajeni tijek informacija, odnosno razmjena mišljenja među brodarima, brodarima, odnosno kapetanima, zapovjednicima brodova u tim područjima ma definitivno ona ostaju i dalje nitko ju nema namjeru ni zabraniti ni onemogućiti, ona bi ostala i dalje, međutim čisto zbog detalja da ovdje postoji neki diplomatski kanali, diplomatske veze s kojima se može eventualno doći do nekih informacija, možda će čak biti u planu, recimo u nekom periodu kad se očekuje da uplovljavanje brodova u tu spornu spornu zonu, da će određena zemlja izvršiti neku vojnu akciju koju brodovi ne mogu, zapovjednici drugih brodova ne mogu znati, a ovi će im pute diplomatskih veza sugerirati ok, ne idite što će im već sugerirati, to je već bliže toj branši. Definitivno, te diplomatske veze nisu na raspolaganju, barem ne nisu u toj mjeri na raspolaganju brodskim kompanijama, odnosno tim zapovjednicima brodova i to je jedan od razloga zbog čega ja mislim da bi ovo ipak trebalo ostat, odnosno prihvatit amandman Hrvatskih laburista da bi ta obaveza ipak trebala bit prvotno na ministarstvu, s tim što je normalno ni u jednom dijelu se ona ne miče sa vlasnika broda, odnosno brodara i zapovjednika brodova. Znam da, s obzirom na odnos snaga u ovom Saboru, da definitivno će ovaj zakon proć, ovakav kakav je, ali ne mogu da još jedanput ne apeliram na vašu savjest, razmislite još jedan put, ima i drugačijih mišljenja, doduše sad ih nismo ovdje čuli osim od nas iz opozicije, ima i drugačijih mišljenja po pitanju da li je ovo sigurnost, da li je s ovim povećana sigurnost ili povećavamo rizik. Isto tako ako, ne ako, sigurno ćete usvojit usvojit ovaj zakon, apeliram da još jedanput razmislite i na ovu mogućnost da ministarstvo bude to koje izrađuje procjenu rizika. S time se nije onemogućilo ništa ni brodarima ni zapovjednicima, oni ostaju i dalje to ali apsurdno mi je da na tim brodovima plove hrvatski građani, da tako olako ministarstvo tu obavezu, svoju prenosi na brodske kompanije. Nema veze što su to privatne kompanije riječ je o hrvatskim građanima i moje mišljenje je da i hrvatska Vlada i bilo koje hrvatsko ministarstvo mora poduzeti sve radnje, sve mjere koje ima na raspolaganju u zaštiti hrvatskih građana bez obzira gdje se oni nalaze. Hvala vam lijepa. **Stazić, Nenad (SDP)** Hvala vama. Za ispravak netočnog navoda prijavio se uvaženi zastupnik Franko Vidović. Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Dakle, cijenjeni kolega Novak je u svom govoru rekao da nije siguran što će se dogoditi kad se pojavi treća strana, otprilike u eventualnoj razmjeni vatre. Nema nikakve treće strane, dakle postoje samo dvije strane. Postoji međunarodna zajednica, zaštitari koji sad plove na brodovima i koje Hrvatska ovim zakonom, njihovu prisutnost na tim redovima nastoji regulirat. Dakle sad imamo jedan zakonski vakum, ljudi se i onako ukrcavaju na te brodove, ionako štite te brodove. Sad imamo zakonski vakum, ovo je samo pokušaj da se uvede red u taj segment i ništa drugo, eto toliko. Hvala lijepo. **Stazić, Nenad (SDP)** Hvala vama. U ime kluba IDS-a govorit će uvaženi zastupnik Damir Kajin. ministra. Pa bit zakona kao što je sam gospodin Antešić istakao, je upravo ovdje izraženo na strani jedan, da slijedom informacija o sve učestalijim napadima pirata na trgovačke brodove u pojedinim područjima npr. Arapskom moru, Ardinski zaljev, sjeverni-zapadni dijelovi Indijskog oceana, te o efikasnosti ukrcane naoružane pratnje na brodove kao sredstvo za odvraćanje razmatra se mogućnost ukrcaja naoružane pratnje na brodove hrvatske državne pripadnosti itd. Znači, ako je sve ovo u skladu s odredbama međunarodnoga prava, a ne treba sumnjati da nije, zašto ne onda podržati jedan ovakav zakon? Pravo na samoobranu je legitimno postupanje u slučaju napada i nečega slično. Jasno ono što je istaknuo gospodin Antešić da ta oružana pratnja mora biti na teret brodara odnosno na teret kompanije, ne države. Iako kada se dogodi recimo neka otmica broda to jasno da postaje problem države pod čijom zastavom taj brod plovi ili konzularnih ili ostalih odnosa Na strani pet ovoga zakona govori se da je kompanija dužna za svaki brod koji će ploviti morskim područjima u kojima postoji visok rizik od piratskih napada ili oružane pljačke pljačke brodova izraditi i procijeniti rizik od piratskih napada i oružane pljačke, zatim definirati i provoditi mjere zaštite od piratskih napada, surađivati sa međunarodnim snagama, zaštite u rizičnim područjima i da sada ne ističem sve ostale odredbe ovog članka. Možda bi trebalo samo malo preciznije precizirati kada se recimo na nekom brodu u slučaju te ugroze može upotrijebiti oružje. Jasno je da ja ne očekujem da Hrvatska trgovačka mornarica kada smo gotovo uništili ili u pitanje doveli ratnu postane sada Ratna mornarica. Oružanu pratnju apsolutno kao što ističe i sam zakonodavac ili predlagač ovog zakona treba podrediti zapovjedniku broda. Međutim kada već govorimo o tim dimenzijama o tom piratstvu poglavito uz onaj rog Afrike ali malo prije smo čuli i o ugrozi platformi u Nigeriji, ja ne mogu shvatiti npr. da međunarodne snage uz svu tu tehnologiju nisu u stanju "razbiti" ne znam uništiti, te naoružane somalijske bande, gusare, pirate svejedno kako ćemo ih nazivati. Iz svemira se prati svaki pokret, a tamo se jednostavno dogodi da se zaplijeni brod dužine 200, 300 metara i nakon toga jednostavno izostane bilo kakva intervencija međunarodnih snaga. Apsolutno treba podržati ovaj zakon iako svi se slažemo da ovo nije samo Hrvatska, nego ovo je možda prvenstveno par excellence međunarodna tema. Mislim da kao što je i ispred kluba HNS-a istaknuto mi bi isto ovdje možda trebali govoriti i o obnovi brodarske industrije koja je sa propašću Croatia Line gotovo desetkovana, mi bi trebali govoriti o domaćim brodogradilištima, da se pokrene obnova te domaće flote, da se ne dogodi da za koju godinu ostanemo i bez brodara i bez radnih mjesta točnije pomoraca i bez flote i bez luka i bez brodogradilišta jednom riječju da ne ostanemo bez industrijskog karaktera naših obalnih mjesta. Ja bih rađe razgovarao o sudbini brodogradilišta prije svega Uljanika nego o ovom zakonu iako zakon smatram apsolutno logičnim i nadasve potrebnim. Točno, u ovoj međunarodnoj misiji koju je netko prije spomenuo Atalanta ako se ne varam da se zove i Hrvatska daje pet časnika. Znači mi moramo biti apsolutno zainteresirani za uspjeh te misije kao i bilo koje druge diljem svijeta gdje sudjeluju hrvatski vojnici prije svega one u Afganistanu iako mislim da je ta misija propala. 2011. oteto je 45 brodova, 2010. oteto je 53 broda sa 1181 pomorcem. Mi imamo godišnje negdje do 550 napada na pojedine brodove pod raznim zastavama. Ovdje se navodi da prema podacima Međunarodne pomorske organizacije "na globalnoj razini tijekom 2011. godine registrirano je ukupno 266 piratskih napada i oružanih pljački brodova, te 270 pokušaja", znači ukupno 266 piratskih napada i oružanih pljački brodova i 270 pokušaja. Prema dostupnim podacima nijedan brod s ukrcanom naoružanom pratnjom još nije otet. To je ono što treba svakako podcrtati i što je zasigurno karakter ovog zakona. Ono što je isto tako bitno što bi trebalo na neki način možda regulirati da se od pomoraca koji recimo ne žele ploviti takvim rutama ne traži da moraju se ukrcati na te brodove, točnije da se prema njima ne izražava bilo kakva sankcija ako kažu ne, nećemo ploviti takvom jednom rutom. Iako se slažem sa onom ne znam uzrečicom Dalmatinca, Primoraca, Istrijana nije bitno da "Živjeti se ne mora, ali ploviti se mora". Premije za osiguranje tereta na tim i takvim rutama uvijek su znatno veće. Oružana pratnja dodatno će pogoditi brodare, a mnoge od njih u ovo krizno vrijeme, kada de facto rade bez ikakvog dobitka mogu se također suočiti sa problemima, a te probleme onda kompanije u pravilu prebacuju na pomorce. Tu i tamo znamo čitati ovaj ili onaj brod ne znam po ovom ili onom zastavom na kojima plove i hrvatski pomorci zaustavljen je u toj i toj luci jer nisu plaćene lučke usluge i onda se ovdje opet mora uključiti matična država, naši konzularni odijeli ili ambasade i na neki način pokušati Nakon propasti ili bolje rečeno ja bih rekao predaje poklanjanja, ako se ne varam Diabu, Croatia Line onim libijskim mešetarima ili kako se zovu ili francuskim svejedno, ipak se nekoliko kompanija u ovoj zemlji izdvojilo kao onih koji mogu i dalje prezentirati taj oblik jadranske orijentacije RH. Mislim tu i na tankersku plovidbu i na Atlantsku plovidbu na Lošinjsku plovidbu jasno na Uljanik plovidbu itd., Ono što bismo mi trebali očekivati kada država izlazi u susret i tim kompanijama da one barem naručuju brodove u domaćim brodogradilištima. Sigurno je kada bi te kompanije naručivale brodove u domaćim brodogradilištima da bi barem jedno hrvatsko brodogradilište moglo raditi punim kapacitetom. Konačno imajmo na umu i činjenicu da smo tamo početkom devedesetih godina privatizirali Hrvatsku flotu sa ne znam koliko stotinjak ili više možda i 150 brodova da je jedan brod otprilike na tržištu nov vrijedan 50, 60 milijuna dolara, da neki suvlasnici tih kompanija kada se pretvori to u njihove dioničke udjele su vlasnici po dva, tri ili ne znam koliko broda. kako? Šta su imali '90.-te godine da bi danas mogli evo kad bi podnijeli imovinsku karticu konstatirati da su teški stotinu ili više milijuna dolara. Ajde barem ti brodari, ako izuzmemo propalu "Croatia line" ili prepuštenu ili ustupljenu Diabu barem nekako posluju. I za kraj i time ću završiti, jasno podržat ćemo ovaj zakon, ali oprezno s privatizacijom "Uljanika". Između države i privatnih investitora, pa i radnika ja biram države, više vjerujem državi jer država ipak iza nečega može stati, radnik može jamčiti samo svojim radom. Dobro, ima i dobrih primjera, privatizacije nekih malih brodogradilišta, recimo jednoga "Tehnomonta " iz Pule, ali rekoh to je uredno vođeno brodogradilište, malo itd. Žalim zbog "Kraljevice" ali možda će se jednog dana ovdje načeti i tema o sudbini hrvatskih brodogradilišta. Sve u svemu, mislim da je ovaj Zakon o sigurnosnoj zaštiti pomorskih brodova i luka koristan zakon i mislim da ako je koja je iznesena u ovom obrazloženju da niti jedan brod s ukrcanom naoružanom pratnjom nije otet je nešto na čemu treba apsolutno ustrajati. Možda neke detalje samo dodatno doraditi. Hvala lijepa. Pozivam sada za govornicu uvaženog kolegu Igora Češeka da nas upozna sa stavom kluba HDSSB-a. Poštovani potpredsjedniče, zamjeniče ministra, kolegice i kolege zastupnici. Kao prvo, moramo razjasniti nekakva obilježja piratstva, a piratstvo je po nekakvoj zakonskoj definiciji nezakonit čin nasilja počinjen u osobne svrhe od strane putnika ili posade privatnog broda na otvorenom moru, protiv drugog broda ili protiv osoba ili dobara na njegu. Dakle piratstvo je nezakonit čin. Ako gledamo statistički, već su kolege prije mene napominjali da je u 2011. godini smanjen broj piratskih napada u odnosu na 2010., no međutim somalski su pirati u broju pokušaja otmica brodova bili aktivniji u prošloj godini odnosno u 2011. nego u 2010. godini sa 237 pokušaja, a u 2010. godini sa 219. Tako da je u 2011. godini više od polovine pokušaja otmice brodova pripalo somalskim piratima i oni vjerojatno sada čine najveću piratsku skupinu. Zašto je to tako? Oni su najpopularniji zbog toga što, zbog neodlučnosti međunarodne zajednice piratsko zanimanje ima sjajnu budućnost na nesreću onih koji će se u životu sresti s pomorskim piratima negdje na moru. Naime broj stanovnika Zemlje raste, kriza povećava i siromaštvo, a besposleni i gladni nemaju mnogo izbora tako da su anarhija, krađe, razbojništva, piratstva i druga nedjela budućnost koja će se teško izbjeći. U takvim teškim političkim i gospodarskim okolnostima u kojima se nalazi Somalija u početku se počinju javljati akti napada i pljačke brodova, u početku pretežito prema ribarskim brodovima, u teritorijalnim moru Somalije i treće susjednih zemalja kojima se od stranih ribara oduzima ulovljena riba, iznuđuje plaćanje takse za ulov ribe te oduzimaju stvari s broda radi opskrbe osiromašenih lokalnih zajednica. No nažalost predmet napada uskoro postaju i trgovački brodovi, posebno oni s hranom iz Svjetskog humanitarnog programa sa svrhom oduzimanja hrane. S obzirom da su se napadi u početku pretežito odvijali u teritorijalnom moru Somalije i trećih susjednih zemalja nije se pravovremeno i adekvatno odgovorilo na rastući problem nego su se poduzimale samo selektivne akcije čuvanja nesmetanog prolaza konvoja, brodova pojedinim čuvanim rutama, posebno onih s humanitarnom pomoći upravo za Somaliju. U takvoj situaciji bez opasnosti od uhićenja i kažnjavanja cilj napada pirata postepeno se usmjerava i na otimanje brodova bez obzira na njihovu veličinu i namjenu, trgovačke i ribarske jahte, zarobljavanje posade kao talaca i zahtijevanje visokih iznosa otkupnine u zamjenu za njihovo oslobađanje kao više isplativim ciljem. Pripravni …/Ne razumije se./… piratskih napada ne zahtijeva velika financijska ulaganja, a očekivana dobit je ogromna pa bavljenje piratstvom postaje poželjno zanimanje za osiromašeno stanovništvo na granici preživljavanja. Napadi se vrlo brzo teritorijalno proširuju na Adenski zaljev, Indijski ocean, zahvaćajući sve veće područje otvorenog mora. Usmjeravaju se isključivo na iznuđivanje otkupnine otimanjem brodova i posade koja radi prolaska kroz Sueski kanal prolazi ovim pomorskim putem. Posljedice neposredno snosi posada broda i brodari koji plaćanjem otkupnine oslobađaju posadu i brod, a ne povređuju se interesi niti jedne države posebno izravno. Napadi postaju sve organiziraju, učestaliji, brutalniji, nanoseći velike štete cijeloj međunarodnoj zajednici jer se radi o vrlo frekventnom pomorskom putom s preko 33000 brodova godišnje koji plove ovim područjem i koji prevezu preko 20% strateških sirovina svjetske trgovine. Zbog pomanjkanja ikakve kontrole i bez opasnosti od uhićenja, kažnjavanja, somalski pirati uživaju sigurno utočište u teritorijalnom moru i na kopnu Somalije. Treba spomenuti i pitanja otkupnine kao jedno od posebnih obilježja upravo somalskog piratstva koje je u posljednje vrijeme također privuklo pažnju međunarodne zajednice, odnosno vlada pojedinih država. Naime, cilj somalskih pirata nije pljačka tereta, goriva i oduzimanje brodova, iako je i toga bilo u manjem obimu pri čemu su oduzete brodove kasnije koristili za daljnje pljačke, nego im je izravan cilj otimanje brodova i posade i njihovo držanje kao talaca za vrijeme pregovaranja o plaćanju otkupnine. Iako je zbog razumljivih razloga teško saznati točne iznose otkupnina zna se da su se u početku kretali u prosjeku od nekoliko tisuća američkih dolara dok danas u prosjeku iznosi između 2 i 3 milijuna dolara, iako je u pojedinačnim slučajevima već plaćeno i znatno više. Procjenjuje se da pirati godišnje naplate preko 100 milijuna dolara te da svaki pirat od pojedinačnog napada zaradi između 10 i 15 tisuća dolara. Stoga zbog ovog navedenog ovaj predložak zakona nije loš, no međutim trebalo se, ima svojih dobrih stavki, posebno mi se sviđa članak 22. koji kaže da brodar mora osigurati da su svi članovi posade broda prije svog ukrcaja na brod odnosno prije ukrcaja osoba za naoružanu pratnju obaviještene o ukrcaju osoba za naoružanu pratnju i upoznati s primjenjivim propisima, mjerama i postupcima te im se mora dati mogućnost da se ne ukrcaju na takav brod, odnosno da se s njega iskrcaju i osigurati im povratak u mjesto njihovog prebivališta ili do sljedeće pogodne luke u kojoj mogu nastaviti plovidbu. U slučajevima korištenja mogućnosti odbijanja ukrcaja odnosno traženja iskrcaja iz stavka 1. ovoga članka pomorci ne smiju snositi nikakve negativne posljedice i to je dobra stvar. To je dobra stvar i to treba poštivati. Međutim, naišao sam na članak odnosno tajnik Sindikata pomoraca Hrvatske gdje oni kažu da nisu protiv oružane pratnje broda pod hrvatskom zastavom, kao ni ukrcaju naoružane pratnje na same brodove, ali smatraju da se ukoliko taj zadatak preuzmu privatne zaštitarske tvrtke povećava rizik nasilja. Prema sindikatu, poslove zaštite trebaju obavljati isključivo specijalizirani pripadnici Hrvatske vojske ili Policije. Oni također i ističu da bi prioritet trebalo biti omogućavanje piratu da se popne na brod. Dakle, možda da se još malo razmisli o tom zakonu a ne išlo u hitnu proceduru. Mi u HDSSB-u bi vjerojatno bili za, ovako ćemo biti suzdržani. Hvala. **Stazić, Nenad (SDP)** Hvala vama. Čut ćemo sada još i stajališta kluba HDZ-a. Iznijet će ih uvaženi zastupnik Josip Borić. Hvala. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosnoj zaštiti pomorskih brodova i luka po prvi puta uređuje pitanje sigurnosne zaštite brodova od piratskih napada i oružane pljačke, a kako je taj problem počela rješavati Vlada gospođe Jadranke Kosor uključujući i pripremu samog teksta zakona HDZ će poduprijeti donošenje ovakvog oblika zakona. Piratski napadi na brodove zacijelo su stari kao i trgovina i plovidba morem pa se na Mediteranu kao pirati spominju već i Feničani, a čak su i velikog Julija Cezara jednom zarobili pirati. Najokrutniji na Mediteranu bili su berberski pirati. Poznati su još engleski, malabarski, kineski i drugi pirati koji su nemilice pljačkali brodove diljem svjetskih mora i oceana sve do 19 stoljeća. Pravno treba razlikovati pojam piratstva od gusarstva po kojem je piratstvo nezakoniti čin nasilja, zadržavanja i pljačke koji u osobne svrhe počine članovi posade ili putnici privatnog broda. Gusarstvo pak kao najstarija profesija na moru jest čin u kojem gusari na temelju punomoći suverena zaustavljaju i pljačkaju brodove, a nakon pljačke sa suverenom u jednakim dijelovima dijele plijen. Na našim obalama gusarstvo se zadržalo do Napoleonovog carstva. Dugo se smatralo da je piratstvo i gusarstvo samo povijesna kategorija, međutim današnja stvarnost nas ozbiljno demantira. Povremeni pojedinačni manji oblici piratstva i oružane pljačke u novije doba javljaju se u Malacca tjesnacu te na obalama Indonezije i Gvinejskog zaljeva. Nakon druge faze građanskog rata u Somaliji pojavljuju se učestali piratski napadi na trgovačke brodove uz obalu Somalije. Padom režima predsjednika Bare i kolapsom Vlade prestaju djelovati i državne institucije uključujući i ratnu mornaricu. Strani ribarski brodovi nakon toga neovlašteno počeli su sa izlovom ribe u bogatom teritorijalnom moru Somalije. Somalijski ribari počeli su napadati strane ribarske brodove u prvom redu zbog zaštite svog teritorijalnog mora što se kasnije pretvorilo u piratske napade velikih razmjera. Brojne međunarodne organizacije tijekom 2005. Godine u prvom redu Međunarodna pomorska organizacija i Međunarodna organizacija za ishranu i poljoprivredu izražavaju zabrinutost zbog sve većeg broja piratskih napada. Napadi su započeli uz obale Somalije i postupno su se širili na Adenski zaljev, Arapsko more i Indijski ocean. Pojedini napadi zabilježeni su 1200 nautičkih milja od piratskih baza u Somaliji ili 600 nautičkih milja od Muscata i čak 100 nautičkih milja od vanjskih otoka Indije. O intenzitetu napada govore i sljedeći statistički podaci. Tijekom 2010. godine 4185 pomoraca bilo je napadnuto od piratskih brodova, a 1095 pomoraca bilo je zarobljeno. Prema podacima iz travnja ove godine pirati drže zarobljeno 209 članova posade i 7 velikih brodova. U četverogodišnjem razdoblju zarobljeno je 3500 pomoraca od kojih je na žalost umrlo njih 62. Brojni pomorci bili su izloženi mukama i torturama, te su nakon oslobađanja bili liječeni zbog traumatiziranosti. Ustaljenim i sofisticiranim postupcima pirati traže i dobivaju otkupninu, pa je tako tijekom 2010. godine isplaćeno 238 milijuna američkih dolara, odnosno gotovo 5,4 milijuna otkupnine otkupnine po brodu. Brodari izbjegavaju prolaz kroz Sueski kanal, te brodove upućuju oko rta Dobre nade prema istoku ploveći na udaljenosti oko 400 nautičkih milja od istočno afričke obale. Uprava Sueskog kanala izgubila je zbog toga u 2010. godini preko 600 milijuna američkih dolara. Proračuni uglednih svjetskih institucija posebno Njemačkog ekonomskog instituta procjenjuje da je svjetska trgovina tijekom 2011. godina izgubila između 7 i 12 milijardi američkih dolara zbog šteta od piratstva u Indijskom oceanu. Što poduzima Međunarodna zajednica? Nakon terorističkog napada na talijanski putnički brod "Akile Lauro" 1985. godine donesene su izmjene SOLAS konvencije u okviru i MOA i ustrojen ISPS kod koji uređuje sigurnosnu zaštitu brodova. 2004. godine 16 država potpisalo je Regionalni sporazum za borbu protiv pirata i oružanih pljačka za područje Azije. 2004. godine uspostavlja se task force u čijem sastavu djeluje danas oko 45 ratnih brodova brojnih pomorskih država, 3 pomoćna broda, 4 mornarička zrakoplova sa ukupno 2000 vojnika koji nadziru velik dio morskog prostora Arapskog mora i Indijskog oceana. 2008. godine uspostavlja se EU NAVOR služba sastavljena od vojnih dužnosnika koji kontroliraju plovidbu brodova, daju upute za plovidbu, formiraju se konvoji i propisuju rute za plovidbu. Upravo su ove snage prije svega dva ili tri dana uništile jedan dio brodova pirata na dijelu Somalije. U siječnju 2009. godine u Gibutiju pod okriljem IMO održan je sastanak na kojem je donesen tzv. Gibuti kodeks u kojem su se države obvezale na zajedničko poduzimanje mjera za borbu protiv pirata kroz međusobno informiranje, osnivanje nacionalnih stožera za koordiniranje aktivnosti, osposobljavanje posada za pasivnu obranu brodova na način da se ograđuju bodljikavom žicom, polijevanjem napadača protupožarnim šmrkovima ili za pojačano dežurstvo. Kako sve nabrojene mjere nisu dale očekivane rezultate u borbi protiv pirata Rezolucijom IMO MSC 1405 i 1406 iz 2010. i 2011. godine po prvi puta IMO kao preporuku predviđa mogućnost ukrcaja oružane pratnje na brodovima pozivajući se u prvom redu na Konvenciju Ujedinjenih naroda o pravu mora koja u člancima 1., 100., 105. i 110. predviđa borbu protiv piratstva, pravo na samoobranu, pravo ratnog broda da zaustavi na otvorenom moru i privede piratski brod. Temeljem takvog stajališta i preporuke IMO-a u posljednje vrijeme učestalo se na stranim trgovačkim brodovima krca oružana pratnja za vrijeme plovidbe u ugroženim područjima i do sada nije bio napadnut niti jedan takav brod, premda se postavljaju određena sigurnosna pitanja. Oružanu pratnju pružaju razne međunarodne tvrtke koje regrutiraju demobilizirane vojnike i časnike, marince i druge. Kako sam rekao da je u pripremi ovog Zakona u jednom dijelu sudjelovala i prethodna Vlada, Vlada gospođe Jadranke Kosor ja ću ovdje navesti što smo učinili u razdoblju od 2009. do 2011. sukladno Gibuti kodeksu iz srpnja 2009. godine Vlada je donijela odluku o osnivanju stožera za koordinaciju aktivnosti u slučajevima ugroze hrvatskih brodova i hrvatskih pomoraca u međunarodnoj plovidbi. Stožer sačinjavaju predstavnici ministarstva nadležnih za pomorstvo, unutarnje poslove, obranu, vanjske poslove sindikata i pomoraca čiji je cilj koordiniranje aktivnosti radi zaštite preko 13 tisuća naših pomoraca i 40-ak naših brodova u međunarodnoj plovidbi. Stožer je u više navrata koordinirao sa snagama NATO-a, obiteljima pomoraca i brodara u slučajevima ugroze naših pomoraca prilikom napada pirata na strane brodove i u slučaju oružane pljačke koji se desio na našem brodu "MOKOŠICA" na sidrištu u Gvineji. U suradnji sa Sindikatom pomoraca i brodarima tadašnje Ministarstvo mora, prometa i razvitka organiziralo je nekoliko nacionalnih i međunarodnih skupova na kojima se raspravljalo o načinu zaštite od piratstva na kojima su pored ostalog sudjelovali i naši pomorci koji su bili zarobljeni od pirata. U više navrata djelatnici ministarstva i lučkih kapetanija sudjelovali su na seminarima koje je organizirala EMO i Europska agencija za pomorsku sigurnost na kojima se raspravljalo o praktičkim mjerama zaštite brodova od piratskih napada. Odmah nakon donošenja preporuke IMO-a mogućnosti da država zastave broda dopuste ukrcaj oružane pratnje na brodovima Vlada Republike Hrvatske donijela je zaključak kojim je zadužila tadašnje Ministarstvo mora da u suradnji sa drugim nadležnim ministarstvima odmah pristupi pripremi za donošenje zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosnoj zaštiti pomorskih brodova i luka što je evo danas ispred nas. Naglašavamo da je veći broj država članica EU donijelo takvu odluku. Tijekom pripreme zakona održavani su i brojni radni sastanci i skupovi na kojima se u prvom redu raspravljana sljedeća otvorena pitanja: prvo, pravo broda na aktivnu samoobranu u čemu su svi stručnjaci iz područja prava mora dali pozitivno mišljenje. Drugo, odgovornost zapovjednika broda u odnosu na članove ukrcane oružane pratnje pri čemu je postignuto suglasje o apsolutnoj zapovjednoj odgovornosti zapovjednika. Treće, rasprave su se vodile o stupnju rizika u slučaju ukrcaja oružane pratnje u odnosu na dosadašnju pasivnu zaštitu bez pratnje. Pored statističkih podataka koji ukazuju da nije dosada napadnut nijedan brod sa oružanom pratnjom usuglašeno je da jedino brodar i zapovjednik u konačnici odlučuju o ukrcavanju oružane pratnje za svaki pojedinačni slučaj. I četvrto, usuglašen je stav da brodar ne smije poduzimati nikakve mjere prema članu posade koji odbije ukrcaj na brod na kojem je ukrcana oružana pratnja. U pogledu uvjeta koje moraju ispunjavati tvrtke koje pružaju usluge oružane pratnje razmatrana je mogućnost ukrcaja pripadnika Hrvatske vojske na brodove što je u dosadašnjim zakonskim uvjetima nemoguće. Potrebno je naglasiti da su i predstavnici pojedinih udruga iz Domovinskog rata izrazili spremnost osnivanja tvrtki za pružanje oružane pratnje što svakako bi možda bilo potrebno i razmotriti. Naglašavamo da strane tvrtke naplaćuju naknadu za oružanu pratnju od nekoliko desetaka tisuća za razdoblje čak i manje od jedan dan. U skladu sa svim što sam rekao kažem klub HDZ-a podržat će donošenje ovakvog oblika zakona. Hvala Hvala lijepa. Prije jednu minutu u 10,37 isteklo je vrijeme za prijavu za pojedinačnu raspravu u trajanju od 10 minuta. A prvi za tu raspravu prijavio se uvaženi zastupnik Peđa Grbin. Poštovani gospodine predsjedavajući, poštovane kolegice i kolege, poštovani gospodine zamjeniče ministra. Evo čuli smo nekoliko razmišljanja o tome da li treba podržati zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosnoj zaštiti pomorskih brodova i luka, odnosno čuli smo nekoliko razmišljanja o tome da li je potrebno dopustiti ukrcaj oružane pratnje na brodove. Kao i većina, vjerujem većina ljudi ovdje, složit ćete se oružje nije i ne može biti najbolje rješenje za rješavanje rješavanje problema. Međutim, praksa brodova koji su plovili Gvinejskim zaljevom, Adenskim zaljevom i do nedavno Malajskim prolazom pokazala je da mirna, pasivna borba protiv piratstva nije imala učinka. Po nekim podacima u ovom trenutku 17 brodova sa 300 članova posade je oteto. Znači, 300 ljudi je danas zarobljeno i zatočeno zato što na njihovim brodovima nije bilo oružane pratnje, a međunarodne snage koje su uključene u operacije Oceanski štit i Atalanta nisu bile u mogućnosti spriječiti napad na te brodove. U takvoj situaciji Vlada SAD-a utvrdila je da je najbolja praksa za zaštitu brodova upravo ukrcaj naoružane pratnje. Kraj takvih stavova, kraj takvih podataka i ovo što su poštovane kolege govorile da niti jedan brod na kojem se nalazila oružana pratnja nije uspješno otet mislim da ne možemo i ne trebamo imati dvojbe oko toga da li ovaj zakon podržati ili ne. Naime, upravo pomorci, a dolazim iz kraja koji se može smatrati pomorskim, gdje se nalazi jedna od najvećih hrvatskih brodarskih kompanija moraju biti zaštićene. Za razliku od nekih drugih država RH nije u mogućnosti u Adenski zaljev poslati svoje ratne brodove. Doduše Oružane snage RH jesu uključene putem 5 časnika koji sudjeluju u misiji Atalanta u zaštiti zaštiti pomorskih puteva, međutim mi kao država nismo u mogućnosti poslati ratne brodove. Ali sve i da jesmo ti ratni brodovi nisu u mogućnosti 100% spriječiti napade na trgovačke brodove. I zato smo dužni omogućiti da se na te brodove ukrcaju ljudi koji će te brodove zaštititi. Da li bi bilo bolje da to nije potrebno? Bilo bi. Prije 50-ak, 60 godina dok je moj djed plovio pomisao da će vas pirati napasti je bila gotovo nezamisliva. O piratima smo razmišljali samo dok smo gledali filmove, smijali se, divili se i neki od nas su možda i kao djeca željeli biti pirati jer im se to sve činilo romantičnim. Ali to je danas sve samo ne romantično. To je danas postalo jedno profesionalno zanimanje od kojeg, kao što smo čuli od kolege, se zarađuje strašno puno novca. I mi se sa time moramo boriti. Dakle, s te strane smatram dužnošću ovog doma da podrži ovaj prijedlog zakona. Drugo pitanje koje smo čuli u dosadašnjim raspravama je da li je potrebno da se na te brodove ukrcavaju pripadnici Oružanih snaga RH? Mislim da ne. Radi se o privatnim brodovima koji će odlučiti da li će ili neće angažirati zaštitu. Znači svaki brodar će odlučiti nakon što procjeni sigurnosni rizik da li je potrebno angažirati da li hrvatsku ili stranu firmu koja se bavi uslugama pružanja profesionalne zaštite i potom je ukrcati na brod i za to platiti naknadu. Mislim da Oružane snage RH nisu i ne trebaju biti te koje će pružati takvu zaštitu. Kao što sam već napomenuo, a to su govorile i kolege prije, mi našu dužnost ispunjavamo na način da sudjelujemo u misiji Atalanta. Da li bi bilo dobro da se više uključimo? O tome treba razgovarati i razmotriti. Ali samo ukrcavanje pripadnika oružanih snaga na brodove mislim da bi bilo pogrešno. Evo s time ću završiti i ponoviti da smatram da je ovo zakon koji svakako treba podržati. Hvala vam lijepa. Hvala uvaženom Peđi Grbinu. Idući na redu za raspravu je poštovani zastupnik Mario Habek. Izvolite. **Habek, Mario (SDP)** Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, zamjeniče ministra, kolegice i kolege. pred nama je Zakon o sigurnosnoj zaštiti pomorskih brodova i luka koji predstavlja pravni temelj za suradnju između državnih tijela, lučkih uprava, brodara i drugih fizičkih i pravnih osoba odgovornih za sigurnu zaštitu radi otkrivanja i ugrožavanja i poduzimanja preventivnih mjera sigurne zaštite brodova Hrvatske državne pripadnosti u međunarodnoj plovidbi i luka u Republici Hrvatskoj otvorenih za međunarodni promet. Ove izmjene i dopune Zakona o sigurnosnoj zaštiti brodova i luka donosi se kako bi se brodarima omogućilo da angažiraju oružanu pratnju za vrijeme plovidbe kroz područja u kojima prijeti opasnost od piratskih napada. Ovdje je bitno napomenuti da se za angažiranje naoružane pratnje na brodovima moraju obavijestiti hrvatski pomorci, a oni se mogu i ne moraju ukrcati na takav brod bez ikakvih posljedica za njih. Provedena je anketa u kojoj se 88% hrvatskih pomoraca izjasnilo za oružanu pratnju, a 40% anketiranih već je plovilo na stranim brodovima na kojima je bila oružana pratnja. Dakle, s obzirom da ima sve učestalijih napada Pirata na trgovačke brodove u pojedinim područjima te informacije o efikasnosti ukrcaja naoružane pratnje na brodove. Potrebno je usvojiti neke promjene i u hrvatskom zakonodavstvu, naravno u skladu sa preporukama Međunarodne pomorske organizacije. Prema podacima te iste organizacije tijekom 2011. godine registrirano je 266 piratskih napada i oružanih pljački brodova, te isto toliko pokušaja napada. Također prema dostupnim podacima, ni jedan brod s ukrcanom naoružanom pratnjom još nije otet. Kada govorimo o naoružanoj pratnji treba reći da se ona najčešće ukrcava u lukama prije ulaska u zonu povećanog rizika, a iskrcava se po isplovljavanju iz takve zone. hrvatski stručnjaci za međunarodno pravo mora, također tvrde kako nema prepreke da se na brodove ukrca oružanja pratnja niti je u suprotnosti sa međunarodnim konvencijama i hrvatskim zakonodavstvom. Treba napomenuti da ovdje nije riječ o naoružavanju brodova i posada, kao što smo evo čuli od kolega, nego se radi samo o ukrcaju oružane pratnje dok brod plovi područjima u kojima prijeti opasnost od napada Pirata. Ono što je također bitno napomenuti da sve troškove ukrcaja osoba za naoružanu pratnju na brod u cijelosti snosi kompanija. Slična zakonska rješenja već postoje, odnosno već su uvedena u nekim zemljama zatim u Norveškoj, a u nekim zemljama se razmatra ili je u izradi također odgovarajući propis. Ovim zakonom također je propisano da se odredbe zakona koje se odnose na brodove primjenjuju i na nepomične od obalne objekte, ali na način kako je određeno tehničkim pravilima. Izmjenama i dopunama tehničkih pravila, trebalo bi naravno uzeti u obzir sve posebnosti nepomičnih od obalnih objekata te njihove sličnosti i razlike u odnosu na luke i brodove. Ovim zakonom se također uređuje i pitanja vezane uz identifikacijske iskaznice za osobe i vozila koja obavljaju određenu djelatnost ili se stalno ili povremeno zadržavaju na području luke ili u lučkom operativnom području na način da se propisuje tko mora imati identifikacijsku iskaznicu, obavezno nošenje iskaznice, nadležnost za izdavanje, obvezu udovoljavanja općim i posebnim uvjetima za izdavanje iskaznica te nadležnost za provjeru udovoljavanja općim i posebnim uvjetima. I na kraju ovim zakonom se vrši usklađivanje sa Zakonom o općem upravnom postupku u dijelu koji se odnosi na povjerenstvo za žalbe. Hvala lijepo. **Stazić, Nenad (SDP)** Hvala poštovanom Habeku. Vrijeme je da čujemo raspravu uvaženog zastupnika Mladena Marelića. Uvaženi potpredsjedniče Hrvatskog sabora, zamjeniče ministra, kolegice i kolege. Pošto dolazim sa najpomornijeg otoka, ipak Korčula ima oko 550 pomoraca, imamo na otoku oko 800 pomoraca, 3 brodogradilišta i 3 kompanije pomorske. Tako da je dosta značajan ovaj zakon za pomorce koji plove na našim brodovima. Piratstvo u prošlosti nije bilo nepoznato, pojam piratstva čak i u filmovima, osvajali su simpatije brodova i nas pojedinaca. Međunarodni …/Ne razumije se./… piratstvo daleko je od onoga u prošlosti, a brojke napada otetih, ubijenih i nestalih pomoraca, brodova, tereta upozoravaju nas na alarmantne situacije. Nestabilna država poput Somalije, zemlje zapadne i istočne Afrike koje su u priobalnom dijelu prostiru na tisuće kilometara postale su oaza Piratima koji koriste međunarodnu slobodu otvorenog mora i nered u teritorijalnim morima vlastite države. Siju strah i trepet unoseći nestabilnost najvažnije svjetske pomorske trgovačke puteve. Kolege su maloprije govorili o stradalima do sada 2011. godine, 2012. Mogu samo neke podatke da 2008. godine, imali smo 306 napada na brodove, 51 oteti brod, 774 oteta pomorca, 42 ozlijeđena, 6 ubijenih i 38 nestalih. 2009. imamo 406 napada na brodove, 56 otetih brodova, 746 otetih pomorca, 56 ozlijeđenih, 8 ubijenih i 9 nestalih pomoraca. 2010. imamo 489 napada na brodove, 57 otetih brodova i 1209 otetih pomoraca, 30 ozlijeđenih i 2 ubijenih. Kad vidimo na ekonomskoj strani što je to, to je da smo imali gubitke u procjeni plaćanja, od 7 do 12 milijardi dolara godišnje su su plaćanja i ekonomski gubici tih poduzeća, tih firmi koje rade. Unatoč akcijama pomorskih država IMO organizacija zajednica pomorskih država i vojnim naporima, prije svega Amerike i NATO-a koji se prije svega vodile žestoke interes za sačuvanje brodova i tereta. U 2011. godini 30 nevladinih i vladinih organizacija širom svijet u fokus interesa zaštite stavljaju napokon pomorca i njihove živote. Zašto pomorce? Mi moramo voditi računa jer 25 tisuća naših pomoraca plovi na našim brodovima morima širom svijeta. Dok jedni zagovaraju mirni model da se spriječi opasnost od nasilja, drugi su bili mišljenja da plaćanje otkupnine potiče i pomaže širenje piratske aktivnosti. Jedinstveno, ako pirati dobiju otkupninu posao je dobar, vrijedi mi trud i treba ga nastaviti. Toga su protivnici otkupnina oštro protiv plaćanja. Druga rasprava nastala je zbog nadležnog oružanih pratnji i dalekog kruga intervencija vojnih brodova te suđenje piratima. To je međunarodno pravo doživjelo pravi fijasko, zapravo uhićeni pirati ostali su pravosudno problem za sve pa su najčešće zbog pravne dorečenosti ekspresno završavali na slobodi. Vlast u Somaliji nisu iz uopće htjeli suditi, a zapadnjaci su strašili se da će im pirati po otvorenom postupku zatražiti azil u zemljama u kojim im sude. Sve je to događaj koji nas sve zabrinjava i mislim da je Vlada pravilnu odluku donijela i da briga za sigurnost svakog našeg pomorca koji je kao razlog izbila na najznačajnije mjesto ipak je sada zaštita znači ljudskog života. Mi danas kada vidimo ako nemamo pratnje, što se događa? Ima brod koji ulazi ta krizna područja i njegova jedina obrana da smo vidjeli dosta puta i čitali da ti brodovi sa stotinama metara rogate žice budu obloženi, njihove palube i komandni mostovi. To je bila jedina zaštita. Pa mislim da je ovo prava stvar i da mislim da ću osobno sa zadovoljstvom prihvatiti ovaj prijedlog zakona. Hvala. Na ovu raspravu imamo prijavljenu jednu repliku, uvažene zastupnice Ruže Tomašić. ovo dosta značajan zakon za naše pomorce. Ja znam i čulo se da se dosta razgovaralo sa vlasnicima brodova jer oni ipak štite svoju imovinu, ali pomorci štite nešto još važnije, svoj život. Pa me samo zanima koliko je pomoraca sudjelovalo u kreiranju ovoga zakona? Hvala lijepa. Malo ste se kasno javili kolega Mareliću. Čut ćemo još jednu pojedinačnu raspravu. Iznijet će je uvaženi zastupnik Luka Denona. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora. Gospodine zamjeniče ministra. Ja ću također podržati ovaj zakon, ali dozvolite mi zbog toga što je u datim uvjetima ipak neka novina koja se uvodi na našim brodovima. Čini mi se da bi trebalo možda opreznije razgovarati o nečemu što je novina na našim brodovima, a to je ta oružanja pratnja. Svaka oružana pratnja zahtjeva po mom sudu osobnom da se na takvu oružanju pratnju gleda sa podozrenjem i sa opreznosti, pa bih eto uvažavajući naravno sve ove uvjete zbog kojih se to i događa na našim brodovima da smo izmjenom ovoga zakona dužni ili trebamo slati tu oružanu pratnju. Htio bih najprije reći da bi trebalo možda uz tu opreznost nešto drugo napraviti. Prije svega znam da se u tim opasnim područjima naši brodovi voze. Bilo bi dobro kada bi gospodine zamjeniče znali koliko naših brodova u tim područjima godišnje plovi. Da li je to 5, 50, 15 koliko je tih brodova? Mislim da bi to trebalo u obrazloženju ovog zakona također stajati da se zna koliki je to rizik i o koliko brodara se radi. Zanimljivo je također što u članku 22.kažemo da će ministar naravno uz prethodnu suglasnost dopustiti ukrcaj osoba za naoružanju pratnju na brodove hrvatske državne pripadnosti za vrijeme plovidbe opasnim područjima u kojima postoji visoki rizik od piratskih napada. Ovo saznanje ministarstva da mora donijeti kakvu odluku vezano je za prethodnu raspravu čini mi se kolege iz oporbe koji je govorio da bi možda trebalo onaj amandman malo prilagoditi da se vidi zašto to donosi brodar. Jer vidite ovdje prije podnošenja toga zahtjeva gospodine zamjeniče stoji da brodar pri izradbi procjene rizika, a on radi tu procjenu, mora uključiti uvjete sigurnosti i sigurnosne zaštite na brodu, prethodnu upotrebu svih praktičnih mjera samozaštite, potencijalne zloupotrebe što je moguće vatrenog oružja i s tim povezane ozljede ili smrt, potencijalne nepredviđene nesreće, pitanje odgovornosti, ako se to dogodi, potencijalne eskalacije situacija i naravno usklađenost s međunarodnim i nacionalnim pravom. Dakle to radi brodar. U brodaru nema koliko ja znam zaposlenih ljudi koji se razumiju u sigurnosne procjene. Sigurnosnu procjenu ipak daju neki stručni ljudi koji su se po po svom zanimanju bavili sigurnosnim procjenama. Odmah me to asocira na vjerojatno bivše umirovljene ljude koji su radili u sigurnosnim službama. Dakle netko stručan bi trebao dati tu sigurnosnu procjenu temeljem koje ministar onda traži i dozvoljava da se ukrca naoružana posada. mislim da bi to negdje trebalo stajati u zakonu da to ne radi činovnik u tvrtki, nego da to radi zaista stručnjaci, budući da posebno treba uključiti naglašavam i situacije oko potencijalne zlouporabe vatrenog oružja i s tim povezane ozljede ili smrt. Ako se to dogodi znači moramo biti zaista pažljivi i sigurni da su to radili stručni ljudi. Također je dobro da nad nad tim naoružanim ljudima i naoružanom pratnjom zapovjednik ima moć i mogućnost da ja ću to reći grubo, komandira. Znači zapovjednik mora također proći po mom sudu nekakvu obuku sigurnosnu kada mora procijeniti da se otvori vatra na nešto ili nekoga, na potencijalnu opasnost ili ne, ne otvara se vatra. Znači zapovjednik mora biti educiran, koja je to situacija kada on naređuje da oružana pratnja otvori tu nekakvu vatru, koja može potencijalno biti opasna i za posadu za koju odgovara zapovjednik broda. I zato mi se čini da bi možda trebalo na jedan način definirati isto tako što je to oružana pratnja. Dakle, o procjeni a ovdje govorimo tko to treba napraviti tu procjenu rizika, mislim da bi trebalo uvesti i institut stručnih ljudi nekakvih koji se time bave, ovisi o tome koliko će ljudi vjerojatno biti na tom brodu. Što znači oružana pratnja? Ovdje nije definirano jel to jedan, dva, tri, petero ljudi. Koliko je to ljudi koji se podrazumijeva pod oružanom pratnjom? Da li je to nekakva vojna formacija, pa je vod, pa je znam kako. Dakle i to bi možda trebalo definirati da je to dvoje, troje, petero, ne znam koliko ljudi. I naravno, ono što se po mom sudu čini da bi u zakonu trebalo također staviti je koje je to oružje, šta znači naoružana pratnje, s čime su naoružani, lakim oružjem, teškim oružjem, kojim oružjem su naoružani, prema prilici, prema neprilici. Mislim da bi to trebalo definirati zakonom, da je to lako naoružanje ili terminologiju tog naoružanja kako se to drugačije može napraviti, ali shodno procjeni o opasnosti i takva vrsta naoružanja bi trebala biti. To ćete vjerojatno možda donijeti pravilnikom. Bilo bi dobro zbog osjetljivosti i potencijalne opasnosti za samu posadu broda koja se može dogoditi da to definiramo zakonom da se unaprijed zna da je to oružana pratnja sastavljena od troje stručnih ljudi koji su naoružani tako i tako, oružje mora biti naravno zaključano. Negdje mora biti pisano da se ne može šetat s tim oružjem po brodu, da bi oružje trebalo biti pod ključem dok se ne dogode uvjeti kad kapetan ili zapovjednik broda može narediti da se to oružje upotrijebi. I ne navlačim na to da se ovaj amandman potvrdi, zakon donosimo da se zakon provodi. Ako kompanija procijeni da joj je to preskupo ona taj zakon nije dužna provoditi koliko sam ja shvatio. Neće staviti naoružanu pratnju i riskirat će. Mislim da bi trebalo definirati da kada se procijeni da je područje kojim plove brodovi pod hrvatskom zastavom i hrvatski brodari moraju imati tu oružanu pratnju, mora se to staviti u zakon da moraju imati, danas je sve pitanje tržišta, pitanje cijene. Ako brodar procijeni da mu je to preskupo, a u ovim uvjetima u kojima je možda mu bude preskupo stavit će na kocku sigurnost hrvatske posade a da ne plati. Znači moralo bi se nekako reći da, mora platiti, da, mora u tim uvjetima u kojima se mogu dogoditi neželjene posljedice piratstva ili gusarstva, mora imati oružanu pratnju. Evo mislim da bi te stvari možda trebalo posložiti malo drugačije u zakonu da on bude precizniji i da bude samim tim što je precizniji, što će se neke stvari znati i sigurniji za samu posadu broda na kojoj se ta oružana pratnja nalazi. Zahvaljujem. **Stazić, Nenad (SDP)** Hvala vama poštovani Luka Denona. Sada još petminutna rasprava u ime kluba HNS-a i uvaženi zastupnik Petar Baranović. Hvala lijepa, gospodine potpredsjedniče. Poštovani gospodine zamjeniče, kolegice i kolege. Evo nekakav konačni rezime zastupnički na ovu temu koji se nametnuo iz rasprava i teza izloženih u raspravama uvaženih kolega koji su govorili o ovom prijedlogu zakona. Jedna dilema temeljna se provlači kroz par rasprava, a to je da li oružje na brodove ili ne, da li bi Ghandijevski pristup možda povećao stupanj sigurnosti hrvatskih pomoraca na spomenutim brodovima ili ćemo ih štiti onako kako ovaj zakon predlaže. Ja nekako svako jutro redovito, a vjerojatno i svi vi, doživim prvo dobro jutro na ulazu u Sabor od nekih samozatajnih tihih ljudi u crnim odijelima. Poneki ima slušalicu diskretno stavljenu iza uha. Sumnjam da u ladici ili ispod odijela drže karanfil, možda 1. maja da, ali sigurno na svom poslu imaju primjerena sredstva zaštite ovog Sabora, ljudi koji su u ovom Saboru i imovine ovog Sabora. Slična situacija je preko puta, ali ne samo da ne bi netko mislio da se štite samo političari u ovoj zemlji. Kad uđete u banke, one ozbiljne, velike banke onda vidite jednog, dva, tri, četiri, onoliko zaštitara ovisno o tome koliko se novaca nalazi u trezoru i koliko klijenata posjećuje tu banku. Temeljna policija patrolira naoružana sa ciljem zaštite imovine i građana Republike Hrvatske. I razgovarati o tome u ovoj situaciji o kojoj smo izvješteni od strane međunarodnih institucija kao što je IMO mislim da je nepotrebno. Ovo je potpuno jasna situacija i potpuno jasan prijedlog zakona utemeljen na međunarodnom pravu kojeg su između ostalog u vrlo značajnoj mjeri pisali hrvatski stručnjaci za međunarodno pravo mora, a u tom pravu kao jedno od temeljnih prava ugrađeno je i pravo na samoobranu. Što se događa s brodovima koji su oteti? Da li država možda plaća otkupninu, ima takav mehanizam u svojim zakonima i predviđena sredstva u proračunu? Ne. Nažalost, odgovor je ne. U slučaju otmice hrvatskog broda pod hrvatskom pomorskom zastavom i pomoraca koji su ukrcani na tom brodu, osim diplomatskih kanala koji će pokušati diplomatskim metodama riješiti stvar, stvar rješava kompanija, a strah trpe obitelji pomoraca. Naoružana zaštita ljudi i imovine je danas u svim segmentima društva potpuno uobičajena i normalna stvar. Pitanje broja, vrste naoružanja na brodovima, broja zaštitara ovisi o sigurnosnoj procjeni, a u konačnici i o karakteristikama jer nije isto štititi brod koji ima 20 tisuća tona nosivosti ili super tanker od 350 tisuća tona nosivosti. Brod dug 300 metara sigurno mora štititi puno više zaštitara od broda koji je dug 150. To su stvari matematičke i tehničke na koje smatram da ovaj zakon ne može odgovoriti. Odgovorit će praksa i procjena stručnih ljudi koji će temeljem ovog zakona izgrađivat procjene sigurnosti protokola i zaštite. Ono što je bilo predmetom amandmana i pitanje stvaranja sigurnosne procjene od strane ministarstva, znate kad je Titanic plovio prema santi nijedno ministarstvo nije poslalo telegrafom upozorenje zapovjedniku Titanica, poslali su mu kolege, više njih. I kamo sreće da je tad u svijesti svih pomoraca vladao postulat koji vlada danas, profesionalni, kad vas kolega upozori shvatite to ozbiljno. Da je shvatio upozorenje koje je dobio na vrijeme u realnom vremenu, zadnje je primio čak par sati prije samoga sraza sa santom, tih 1500 ljudi koji su se udavili u ledenom moru ne bi izgubili živote nego vrlo vjerojatno ne bi došlo do tragedije. Nažalost nije ih poslušao, a neko upozorenje koje bi čekao diplomatskim kanalima kroz nekakve postupke procjena ljudi u uredima, bez namjere da bilo koga podcijenim, mislim da nije praktična metoda. Pomorci na moru funkcioniraju kao čopor, štite jedni druge i imaju svoje sustave razmjene informacija, donošenja procjena i dopustite im da u skladu s međunarodnim pravom i ovim zakonom oni i njihove kompanije zaštite svoje živote i svoju imovinu i svoju egzistenciju. Hvala lijepa. **Stazić, Nenad (SDP)** Hvala vama. Na iznesene rasprave želi se osvrnuti i zamjenik ministra pomorstva, prometa i infrastrukture gospodin Zdenko Antešić. Izvolite. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, uvažene zastupnice i zastupnici. Na početku zahvaljujem se na izuzetno konstruktivnoj raspravi i dragocjenim savjetima koji će sigurno pomoći u izradi pravilnika pravilnika koji će biti nužan za primjenu ovog Zakona. No, dozvolite mi, dužan sam odgovor na nekoliko dilema koje su ovdje iskazane. Evo prvenstveno gospođi Ruži Tomašić, koja je postavila pitanje da li su, tko je konzultiran pri izradi ovog Zakona. Evo mogu odgovoriti sljedeće, da je pri izradi zakona konzultirani su eminentni pravni stručnjaci iz ove oblasti, udruge brodara u međunarodnoj plovidbi i naravno sindikati pomoraca, tako da je zakon kao što je i predstavnik kluba HDZ-a naglasio ne radi se od jučer. Dakle, ovo je jedan dugi period izrade ovoga zakona. On je sada u zadnje vrijeme došao u završnu fazu tako da je prošao vjerujte mi široku raspravu i diskusiju i mislim da se u okvirima ove situacije pronašlo jedno relativno zadovoljavajuće rješenje. Mnogo je bilo, odnosno dosta je bilo primjedbi na članak 3. Zakona gdje se definira sigurnost, zaštita, procedura itd. Dakle, evo na sva ova pitanja mislim da su u člancima, u članku 3. a oni su dakle dalje u pod člancima koji su obilježeni brojkom 22. Dakle, 22a. do 22f. su manje-više definirane odgovori na sva pitanja koja su ovdje bila postavljena. Mislim na samu proceduru, sam postupak donošenja ocjene ugroze, izdavanje dopusnica, suglasnosti koje daje naravno ministar. Konačno na kraju ipak daje ministar zadužen za oblast pomorstva uz suglasnost ministra unutarnjih poslova. Dakle, u svakom slučaju postavljena je kontrola države, dakle nadležnog ministarstva da bi se izbjegle eventualno kakvi nesporazumi. Također, evo i u članku 22f. 22f. definirano je čak i vrsta oružja, dakle koja se smije upotrebljavati. Tako da eto, možda vrijedi osvrnut se sa par riječi na ovaj amandman Kluba zastupnika Laburista – stranke rada. Mislim da je on, da je taj amandman sasvim drugačije postavlja cijelu koncepciju ovog Zakona da bi procjenu ugroze radilo ministarstvo. Smatramo da to nije dobro, a najbolje obrazloženje dao je gospodin Baranović na to. Dakle, mislim da ljudi od struke, odnosno pomorci odnosno kompanije koje plove određenim morima najbolje znaju gdje je najveća ugroza i prema njihovim potrebama naravno poslije dopusnicu daje ministar. Ipak na kraju ipak država. I mislim da je ovo puno bolje rješenje i kvalitetnije rješenje nego da rade ovu procjenu ljudi iz ministarstva. Još je bilo pitanje čime je naravno, koliki je broj brodova hrvatske nacionalne pripadnosti obuhvaćen ovim Zakonom. Evo odgovorit ću sljedeće. Dakle, korištenjem Long granch identification and tracking baze podataka Europske unije utvrđeno je da se u periodu, evo konkretno od 27.3. ove godine do 10.5. ove godine jer to je najveće maksimalno razdoblje gdje su pohranjeni podaci. Uočeno je kretanje brodova republičke, zapravo zastave Republike Hrvatske u području Somalije. Dakle, području Gvinejskog zaljeva i područje Singapura i kontinuirano se prati 52 broda. Dakle, 52 broda, ukupno 52 broda se prate temeljem ove baze podataka. Eto, još jedanput hvala na dragocjenim sugestijama i mislim da će donošenje ovog Zakona sigurnost naših pomoraca se podignuti na jednu višu razinu. Hvala vam lijepa. Hvala vam poštovani zamjeniče ministra. Time je rasprava o tekstu zakona završena, a glasovat ćemo kad se steknu uvjeti.